Í útspili sem Samfylkingin kynnti síðasta vor setjum við fram þrjár grundvallarkröfur um verðmætasköpun, innviðauppbyggingu og heilbrigðari vinnumarkað á Íslandi. Ein af þessum kröfum er krafan um íslensk kjör á íslenskum vinnumarkaði. Þar setjum við fram ákveðnar aðgerðir sem við viljum ráðast í til að til að styrkja ráðningarsamband. Í kröfunni útlistum við aðgerðir til að taka á undirboðum og hvetja til beins ráðningarsambands, svo sem með því að herða eftirlit með starfsmannaleigum, innleiða lög um keðjuábyrgð í öllum stærri verklegum framkvæmdum, efla heimildir til vinnustaðaeftirlits og lögfesta skýr refsiákvæði vegna vinnumansals. Samfylkingin lítur á þetta sem eitt af lykilverkefnum næstu ríkisstjórnar; að grípa til aðgerða til að auka framleiðni og verðmætasköpun um allt land en standa um leið þétt við bak hins vinnandi manns með sterku velferðarkerfi og traustum stofnunum sem tryggja heilbrigðan vinnumarkað. Í dag er það fyrst og fremst verkalýðshreyfingin sem sinnir vinnustaðaeftirliti. Þetta gerir hún samkvæmt lögum frá 2010. Sjálfstæðisflokkurinn einn flokka lagðist gegn þessum lögum, greiddi atkvæði gegn þeim á sínum tíma. Þetta eru lög sem þarf að uppfæra í takti við tímann en það er ekki síst framkvæmdin og það sem tekur við þegar alvarleg mál koma upp sem hefur algerlega misfarist hjá sitjandi ríkisstjórn. Það er vegna veikburða stofnana. Ríkisstjórninni hefur mistekist fullkomlega að tryggja lögreglunni, Skattinum og Vinnumálastofnun bolmagn til að sinna þessum málum sem skyldi. Hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu eru t.d. bara þrjú stöðugildi

Ef ekki þá er lágmarksþjónusta og aðstandendur hans látnir leysa málið sem kerfið telur vera of erfitt fyrir útlært heilbrigðisstarfsfólk að leysa. Kostnaður, segir sveitarfélagið og bendir á ríkisstjórnina. Kostnaður, segir ríkisstjórnin og bendir á að sveitarfélagið. Og á sama tíma brennur fjölskyldan vegna getuleysis möppudýra kerfisins. Meiri hreppaflutningar fyrir háaldrað fólk sem þarf nauðsynlega á hjúkrunarrýminu að halda vegna veikinda eða slysa. Nei, ættingjar geta einnig séð um þetta, segir kerfið og býður upp á heimahjúkrun einu sinni til tvisvar í viku

Frú forseti. Tugir ef ekki hundruð erlendra starfsmanna eru lokkuð til landsins á fölskum forsendum, síðan svikin um umsamin og boðleg laun, búa í óboðlegu húsnæði en borga fyrir það himinháa leigu. Þessar fréttir, þær varða okkur. Þær varða okkur sem neytendur og sem hluti af samfélagi. Stjórnvöld verða að láta ömurleg og alvarleg afbrot eins og þessi sig varða. Hvar er hinn skýri tónn íslenskra stjórnvalda, ríkisstjórnarinnar sjálfrar, um að þessi brot á íslenskum landslögum verði ekki liðin, að fyrirtæki sæti ábyrgð sem brjóta svona gegn fólki og brjóta um leið gegn heilbrigðri samkeppni á markaði? Hvers vegna fylgir ekki afdráttarlaus yfirlýsing ríkisstjórnarinnar um að menn ætli sér að ná tökum á svona brotastarfsemi? Í fyrra starfi sem saksóknari sat ég einu sinni ráðstefnu erlendis þar sem vinnumansal var til umfjöllunar. Þar var sögð saga af norskum stjórnvöldum sem fóru í aðgerðir, meðvituð t.d. um hlutverk sitt sem stórkaupandi, meðvituð um að fótspor þeirra á markaði hefur áhrif, meðvituð um að skilaboð skipta máli. Sem kaupendur eiga stórir aðilar sem smáir að hlusta á þessi sorglegu viðtöl við fólk sem hingað kom til að vinna en var svikið. Og við eigum að bregðast við. Sem neytendur getum við öll gert meira en bara að vera meðvituð. Við tölum gjarnan um fótspor okkar sem neytenda, gerum kröfur um að matvara sé framleidd á viðunandi hátt, fyrirtæki og fólk kolefnisjafnar alls konar kaup, við hlustum á boðorðin um umhverfisvænan ferðamáta, við viljum boðlegar aðstæður dýra í matvælaiðnaði, að eggið sem við borðum komi frá hamingjusamri hænu. Það er í þessu samhengi algerlega galið og óþolandi ef lægsti punkturinn er síðan framkoma samfélagsins við fólk, þolendur mansals. Það eru sex ár liðin frá því að ríkisstjórnin boðaði aðgerðir en skilaboð ríkisstjórnarinnar núna um að brot (Forseti hringir.) hafi afleiðingar eru algjört fyrsta skref,

Þetta er svartur blettur á íslenskum vinnumarkaði og íslensku samfélagi. Við eigum að gera miklu, miklu betur hvað þetta varðar. Fyrir sex árum síðan var fjallað um nákvæmlega sömu stöðu og það kemur mér á óvart að við skulum ekki vera komin lengra. Það er eðlilegt að við sem hér störfum á Alþingi köllum eftir sterkari viðbrögðum Vinnumálastofnunar, Vinnueftirlitsins og Skattsins en verkalýðshreyfingin og aðilar vinnumarkaðarins eru svo sannarlega að hlusta. fram í Hörpu sameiginlegur fundur, sameiginleg ráðstefna þeirra til þess að reyna að stemma stigu við þessu vandamáli. Mér finnst það virðingarvert, virðulegi forseti, en ég kalla eftir miklu sterkari viðbrögðum íslenskra stjórnvalda. Við verðum að klára að uppfæra viðbragðsáætlun. Við verðum að stíga miklu fastar niður hvað varðar vinnumansal og mansal almennt á Íslandi. Við þurfum að klára að uppfæra aðgerðaáætlun og hrinda henni í framkvæmd. Ég kalla eftir því að stjórnvöld stígi fastar niður. Ég held að allt samfélagið sé að krefjast þess og við eigum að hlusta og bregðast við.

Frú forseti. Einn merkasti stjórnmálamaður landsins skrifaði ágæta grein, víðlesna grein, undir fyrirsögninni: Ég neita að pissa standandi. Í greininni fjallar hún um mikinn metnað ráðherra Sjálfstæðisflokksins í klósettmálum landsmanna.

og ef við förum hér á snyrtingarnar þá sjáum við að það er ekkert verið að fara eftir þessum merkingum. Því kem ég hér í þennan ræðustól undir störfum þingsins og óska eftir liðsinni myndugs forseta þingsins

Forseti. Í viðtölum í fjölmiðlum fyrr í vikunni sagði ung kona frá þeim átökum sem hún og fjölskylda hennar hafa þurft að eiga í til þess að hún fái þá þjónustu sem hún á rétt á samkvæmt lögum um notendastýrða persónulega aðstoð. Margoft hefur verið rætt hvernig ákvarðanir ríkisstjórnarinnar um takmarkaðar fjárveitingar til þessa úrræðis takmarka réttindi fólks sem þó eru skýr. Spurningin sem kemur upp er: Er virkilega hægt að setja hámarkskrónutölu á réttindi fólks? Ef svo er þá samræmist það í fyrsta lagi alls ekki ábendingum sem nefnd Sameinuðu þjóðanna hefur sett fram um réttindi fatlaðs fólks samkvæmt samningi sem við höfum skuldbundið okkur til að framfylgja. Nefnd Sameinuðu þjóðanna hefur talað skýrt: Fjárhagsáætlanir má ekki nota til að takmarka réttindi fólks. Svo virðist þó sem stjórnvöld séu að gera einmitt það, skerða réttindi fólks og mismuna því á óljósum grunni vegna takmörkunar á fjármunum í stað þess að styðja við skýran rétt fatlaðs fólks til að lifa sjálfstæðu lífi. Setjum við fjöldatakmarkanir í grunnskóla landsins, á spítalana? Nei. Það gerum við ekki. Má vera að það sé svo að stjórnvöld líti svo á að í tilviki notendastýrðrar persónulegrar aðstoðar sé um einhvers konar lúxusþjónustu að ræða sem mæta megi afgangi? Ef það var fólki ekki ljóst fyrir þá ættu þær dæmisögur á dæmisögur ofan sem við höfum séð í fjölmiðlum að gera öllum ljóst að fyrir þá einstaklinga sem þurfa á þessari þjónustu að halda er svo sannarlega ekki um neinn lúxus að ræða. Ráðstöfun ríkisfjármuna snýst um forgangsröðun, ekki það að ríkiskassinn sé tómur. Þar ættu grundvallarréttindi fólks alltaf að vera í forgrunni. Við megum ekki leyfa fjárhagslegum takmörkunum að draga úr þeim réttindum sem allir einstaklingar eiga að njóta lögum samkvæmt. Forseti. Mig langar til að nýta þetta tækifæri í störfum þingsins til að ræða um störf þingsins. Stundum er sagt að glöggt sé gests augað. Ég er varaþingmaður og kem hingað ekki oft en það sem kemur mér dálítið á óvart í störfum Alþingis er hversu lítið þingmenn virðast velta fyrir sér kostnaði við lagasetningu. Ábatinn er oft ræddur — ég hef stundum á tilfinningunni að hann sé nokkuð ofmetinn — en kostnaðurinn mjög sjaldan. Sá eini kostnaður sem er hér til umræðu er kostnaður hins opinbera af því að framfylgja reglum. Það er aldrei rætt um kostnað almennings, kostnað fyrirtækja við að fara eftir reglunum, sem er líka kostnaður lagasetningar. Hvergi er þetta mikilvægara en á Íslandi. Ástæðan er sú að samfélagið er smátt. Engum dettur til hugar að beita sama skipulagi í smáu sveitarfélagi úti á landi eins og Reykjavíkurborg beitir í skipulagi sinna innri mála og það hefur einfaldlega með það að gera að það er erfitt að taka flókin kerfi og beita þeim á litlar einingar. Við gerum of mikið af því hér að mínu mati að taka gagnrýnislaust upp flókið fyrirkomulag sem hækkar smám saman kostnaðinn af því að búa á Íslandi. Forseti. Það þurfa að verða breytingar á því hvernig við ræðum um lagasetningu og að við séum meðvitaðri um það í okkar ákvarðanatöku að henni fylgir kostnaður, ekki bara hjá hinu opinbera heldur líka úti í samfélaginu.

ríki hrein og klár vargöld þegar kemur að undirheimastarfsemi og skipulagðri glæpastarfsemi. Það Það er orðið löngu tímabært, í stað þess að Sjálfstæðisflokkurinn tali um land tækifæranna og Framsókn segi að hér sé allt að koma, að við eflum löggæslu landsins þannig að við getum tekist á við þær hörmungar sem við erum að horfa upp á í dag. Núna nýjasta: Skipulögð glæpastarfsemi, innbrot í Elko, kostnaður eða tjón upp á tugi milljóna, þýfið ekki enn þá fundið. Við höfum aldrei séð annað eins af morðum á eins skömmum tíma og núna, aldrei nokkurn tíma í sögu landsins. Við höfum aldrei heyrt um annað eins mansal og annan eins óhugnað og við erum að takast á við núna þar sem lögreglan hefur þegar kortlagt sennilega um — eru það níu eða tíu eða ellefu eða tólf glæpahópar? Svo núna erum við komin með mafíu. Við erum með undirheimamafíu sem allir vita af nema íslensk stjórnvöld, og hvað eru þeir að gera í því? Þeir láta þetta bara danka. Það er ekki tekið á vandanum að neinu ráði og lögreglan er ráðþrota og hefur ekki mannafla til þess einmitt að ráðast að rótum vandans og uppræta Ég get aðeins sagt það að við í Flokki fólksins skulum sko ráðast að rótum vandans ef við fáum tækifæri til, það eru algerlega hreinar línur. Við í Flokki fólksins kærum okkur ekki ekki um það að horfa á fallega landið okkar sökkva í sæ í boði þessarar ríkisstjórnar eins og það er raunverulega að gera hér og nú. Það er kominn tími til breytinga og þær breytingar er ég að boða hér og nú fyrir hönd Flokks fólksins.

Í þættinum Kveik sáum við hvernig erlendir starfsmenn sem eru ráðnir í gegnum starfsmannaleigur eru jafnvel blekktir til að taka við starfinu út frá röngum upplýsingum, t.d. um laun, vinnutíma, aðbúnað á vinnustað og húsnæði, og jafnvel er hótunum beitt til þess að koma í veg fyrir að þetta fólk sæki rétt sinn eða segi upp störfum. Fyrir nákvæmlega sex árum fjallaði sami þáttur um nákvæmlega sama hlutinn og sá þáttur vakti líka mikla athygli og hér voru haldnar miklar ræður. Þess vegna er sorglegt að það hafi ekkert þokast í réttari átt. Saga Kjartansdóttir, sérfræðingur hjá lögfræði- og vinnumarkaðssviði ASÍ, staðfestir að hér hafi mansal og misneyting launafólks þrifist í mörg ár og vandamálið sé vaxandi og launþegahreyfingin hafi kallað eftir aðgerðum stjórnvalda. Herra forseti. Þó að til séu lög þá þarf að gera þau betri. Það má t.d. horfa til tillagna sem Samfylkingin hefur lagt fram. En það þarf líka að tryggja að hér séu nægileg verkfæri til þess að fylgja eftir þeim lögum sem til eru. Það er þannig núna að það eru einungis þrír hjá lögreglunni sem starfa við að rannsaka mansal og það þyrfti samkvæmt lögreglunni að bæta við sex einstaklingum þar. Starfsmenn lögreglunnar segja að það sé sárt og erfitt að vita af mansali en geta ekki brugðist við því. Frú forseti. Í þessum töluðu orðum er ráðstefna á vegum ASÍ og SA um vinnumansal. Samtökin hafa sent frá sér yfirlýsingu og það er augljóst á henni að boltinn er ekki síst hjá stjórnvöldum. Það þarf að rannsaka áhrif og skaða af fákeppni á bankamarkaði. Mörgum var brugðið þegar Arion banki tilkynnti að eigendur bankans hefðu hækkað arðsemiskröfu sína og því yrði bankinn að hækka vexti íbúðalána þrátt fyrir óbreytta stýrivexti. Með öðrum orðum: Sækja meira fé í vasa viðskiptavina sinna.

Á sama tíma berst þorri viðskiptavina bankans sem hefur hjá þeim húsnæðislán í bökkum vegna verðbólgu og hárra vaxta. Hjá mörgum losna samningar um óverðtryggð húsnæðislán um næstu mánaðamót, sem mun valda stökkbreytingu á afborgunum lána með tilheyrandi forsendubresti og greiðsluerfiðleikum. Margir til viðbótar verða neyddir í verðtryggð lán að afarkostum til að halda niðri greiðslubyrði lána og komast af. Þetta eru gríðarlega miklar hækkanir á skömmum tíma án réttlætingar á þjóð í greipum fákeppni á bankamarkaði. Arion banki steig fyrstur fram gegn viðskiptavinum sínum, svo kom Íslandsbanki, sem er enn að hluta í eigu þjóðarinnar. Verður Landsbankinn, sem er í sameiginlegri eigu þjóðarinnar, næstur? Slæst þjóðin í hóp þeirra eigenda bankanna sem hækka arðsemiskröfu sína og vexti til að hafa meira fé af fólki sem getur ekki leitað annað og sætir sameiginlegum afarkostum stóru bankanna? Erum við að horfa upp á samráð stóru viðskiptabankanna á fákeppnismarkaði gegn fólkinu í landinu? Það er tímabært að skipuð verði þingnefnd til að rannsaka starfsemi þeirra.

en stundum er það furðu létt, ekki síst þegar þetta ósagða blasir við okkur öllum á hverjum einasta degi. Seðlabankastjóri sagði í gær að nýlegar vaxtahækkanir viðskiptabankanna á verðtryggðum lánum væru brattar. Þetta blasir auðvitað við fjölskyldum landsins sem þó vafalítið myndu nota um þetta stærri og sterkari orð. Þetta eru áhugaverð ummæli hjá seðlabankastjóra. Það er umhugsunarvert hversu langt bankarnir ganga í að þrengja að vaxtapíndum fjölskyldum landsins. En seðlabankastjóri nefnir ekki að bankarnir hækka vextina í skjóli þeirrar vaxtastefnu sem Seðlabankinn er nauðbeygður til að reka vegna þess að þeir sem stjórna ríkisbuddunni vinna ekki með Seðlabankanum í baráttunni gegn verðbólgu. Mér finnst að seðlabankastjóri ætti að vera duglegri að benda á þann veruleika því að öðruvísi fer verðbólgan ekki niður og vextirnir með. Þessi óstjórn býr til ástand, býr til hringrás sem endar alltaf með því að almenningur borgar brúsann með hærri vöxtum. Rót vandans liggur í agalausri hagstjórn sem þrífst svo vel í krónuhagkerfinu. Þetta ósagða blasir einnig við okkur þegar hæstv. fjármálaráðherra segir að nú séu stýrivextirnir farnir að bíta gríðarlega. Hann forðast það eins og heitan eldinn að nefna að hömlulaus útgjaldavöxtur ríkissjóðs á undanförnum árum er ein helsta ástæða þess að stýrivextirnir eru farnir að bíta svona fast. Og reyndar er það óþarflega hógvær orðanotkun að tala um að vextirnir séu farnir að bíta. Réttari lýsing væri að séríslensku okurvextirnir eru farnir að naga lífsviðurværið undan venjulegum fjölskyldum. Vextirnir hanga sem klafi um háls landsmanna og þrengja harkalega að og fólk bregst við með þeim eina hætti sem hægt er, með ráðdeild og forgangsröðun fjármuna í heimilisbókhaldinu sem ríkisvaldið hefur ekki gert hingað til og vinnur því gegn heimilunum. Þetta fylgir yfirleitt ekki sögunni þegar hún (Forseti hringir.) er matreidd ofan í landsmenn en það er hins vegar full ástæða til að halda þessu til haga.

Forseti. Hér er um brot á þingsköpum að ræða að mínu viti. Þingsköp segja skýrt að hlutverk stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar í frumkvæðisathugunum sé að skoða ákvarðanir einstakra ráðherra eða verklag þeirra. Ekkert slíkt er um að ræða í máli þessu, frú forseti. Það er ekki hlutverk stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar að hlutast til um sakamálarannsóknir í þessu landi. Það er ekki hlutverk stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar að spyrja ákveðinna lögspurninga út í loftið og ég tala nú ekki um þegar borgarar þessa lands eru kvaddir fyrir stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd til að sitja í einhvers konar pólitískri yfirheyrslu hjá minni hlutanum í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd. Netverslun áfengis er til skoðunar hjá til þess bærum aðilum og að stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd sé að hafa pólitísk afskipti af því lögformlega ferli gagnrýni ég harðlega.

haft að engu. Það er alvarlegt þegar pólitíkin ætlar að hlutast til um sakamál í þessu landi. En hér vil ég segja algjörlega skýrt að það er ekkert nema sjálfsagt að hafa skoðanir á netverslun áfengis. Hæstv. dómsmálaráðherra mun hér eftir nokkrar vikur koma fram með frumvarp um netsölu áfengis. Við munum taka þátt í þeirri umræðu eins og sjálfsagt er í þessari pontu.

Má þar nefna fjarheilbrigðisþjónustu og undirbúning fyrir ívilnun í Menntasjóðnum fyrir svæði þar sem vantar sérfræðinga, eins og í heilbrigðiskerfinu. Þegar það verður tilbúið og virkjað getur það munað mjög miklu um allt land og gæti hjálpað okkur við að fá sérfræðinga til að flytja út á land. Staðan er sú að um allt land þarf að fara í endurbætur og framkvæmdir á húsnæði hjá heilbrigðisstofnunum og mögulega þarf að endurskoða þá þjónustu sem er veitt á heilbrigðisstofnunum á dreifbýlli svæðum. Við viljum búa heilbrigðisstarfsmönnum okkar gott vinnuumhverfi. Við sjáum dæmi um að það eru sjúkrabílaskýli þar sem hefur þurft að brjóta úr veggjum til að koma nútímasjúkrabílum fyrir.

Við sem búum úti á landi finnum vel fyrir því að mannauðurinn í heilbrigðiskerfinu, sem er til staðar, er mjög góður. En við þurfum að sjá til þess að vinnuumhverfi þeirra standist nútímakröfur og því er úrbóta þörf á mörgum heilsugæslum. Ég vil þakka hæstv. heilbrigðisráðherra fyrir hafa tekið vel í ábendingar mínar varðandi úrbætur sem þarf að fara í á heilsugæslum í kjördæminu. Heilbrigðismál skipta okkur öll miklu máli þurfum við stöðugt að hafa augun á boltanum til að tryggja góða þjónustu, gott vinnuumhverfi og aðstöðu fyrir heilbrigðisþjónustu um allt land. Frú forseti. Öryggi sjófarenda er undirstaða okkar samfélags sem byggir svo mikið á sjónum og þeim auðlindum sem hann veitir. Síðustu áratugi hefur mikill árangur náðst í sjóbjörgun hér á landi sem hefur leitt til verulegrar fækkunar banaslysa á sjó. Nú er þessi árangur í hættu ef ekki er tryggt fjármagn til að halda áfram uppbyggingu björgunarskipaflotans. Mikilvægi þess að tryggja öryggi sjómanna er augljóst. Björgunarskipin eru líflína fyrir þá sem lenda í vandræðum á sjó, hvort sem um ræðir smábáta, fiskiskip eða stærri flutningaskip. Þessi skip hafa sinnt fjölbreyttum útköllum, allt frá því að aðstoða kajakræðara í vandræðum til þess að draga vélarvana skip til hafnar. Sjálfboðaliðar björgunarsveitanna manna þessi skip og leggja líf og sál í að tryggja öryggi sjófarenda. Undanfarin ár hefur verið unnið að því að endurnýja björgunarskipaflotann umhverfis landið. Gamli flotinn er orðinn úr sér genginn. Flest skipin eru 40 ára gömul og standa ekki lengur undir þeim kröfum sem gerðar eru til nútímabjörgunarskipa. Nú þegar hafa fjögur ný björgunarskip verið smíðuð og eru á leið til landsins en enn stendur eftir að endurnýja níu skip og framtíð þeirra er í óvissu vegna skorts á fjármagni. Ríkið hefur hingað til ekki viljað leggja meira fé í þetta verkefni þrátt fyrir að björgunarskipin séu rekin að beiðni þess. Nú er svo komið að ekki verður hægt að halda áfram með endurnýjun og samningurinn við skipasmíðastöðina mun falla úr gildi ef ekki fást um 170 millj. kr. í þetta. Það er brýn nauðsyn að tryggja fjármögnun á björgunarskipum umhverfis landið. Ein hugmynd sem gæti komið til framkvæmda er að innheimta sérstakt björgunarskipagjald í gegnum hafnargjöld. Þetta gjald gæti verið um 1 kr. á hvert brúttótonn í hvert sinn sem skip

Það er þráðbeint samhengi á milli öflugrar inngildingar fólks af erlendum uppruna og ekki síst barna og íslenskukunnáttu þeirra. Þetta sýnir nýleg úttekt á vegum OECD á íslenskum vinnumarkaði svart á hvítu. Það eru skýr teikn á lofti um að við höfum að einhverju leyti vanrækt og vanmetið þörf barna með erlent móðurmál að þessu leyti. Áhrifin eru farin að birtast í niðurstöðum PISA-könnunarinnar sem birtist fyrir áramót og samanburður við önnur OECD-lönd talar sínu máli. Munurinn er áþreifanlegur á milli þeirra sem tala íslensku heima og þeirra sem gera það ekki og er sá allra mesti innan OECD-svæðisins. Þetta er vandamál um land allt og þetta er afleiðing af því að það er enginn raunverulegur samstiga fókus á þessum verkefnum í íslenskum stjórnmálum. Ríkisstjórnin talar ekki einu máli í þessu verkefni og í rauninni talar hluti ríkisstjórnarinnar bara engu máli í þessu verkefni. Við verðum að fara að ræða af fullri alvöru hvort forgangsröðunin sé rétt á skólastigum landsins þó að þar sé metnaðarfullt fólk á hverju strái. Ég kalla eftir því að við ræðum breytingar af alvöru og þær verða þá að ná til landsins alls. Í þessu sambandi er ekki annað hægt en að vekja athygli á því að Reykjavíkurborg fær ekki sömu framlög og önnur sveitarfélög landsins til að rækja þessi verkefni og Reykjavíkurborg er eina sveitarfélagið á landinu þar sem þessi hópur fólks og barna af erlendum uppruna með erlend móðurmál

Virðulegi forseti. Ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um viðurkenningu á faglegri menntun og hæfi til að starfa hér á landi. Markmiðið með því frumvarpi sem ég mæli fyrir er að tryggja að framkvæmt sé mat á meðalhófi með svokallaðri meðalhófsprófun áður en innleidd er ný lögverndun starfsgreinar eða gildandi lögverndun er breytt. Það er gert til að tryggja eðlilega starfsemi innri markaðar EES-svæðisins. Með ákvörðun nr. 243/2021 var tekin upp í EES-samninginn tilskipun (ESB) 2018/958, um meðalhófsprófun áður en samþykkt er ný lögverndun starfsgreinar. Með þessu frumvarpi verða innleidd í íslenskan rétt efnisákvæði tilskipunarinnar en tilskipunin tekur til þeirra lögvernduðu starfsgreina sem falla undir gildissvið tilskipunar 2005/36/EB, um viðurkenningu á faglegri menntun og hæfi, sem var innleidd hér á landi með og því var efnisákvæðum tilskipunarinnar um meðalhófsprófun fundinn staður þar. Helstu nýmæli frumvarpsins eru að stjórnvöld skuli framkvæma meðalhófsprófun, eins og fyrr segir, þegar ákvæðum laga eða stjórnvaldsfyrirmælum sem takmarka aðgang að lögverndaðri starfsgrein eða iðkun hennar er breytt eða ný ákvæði eru sett. Í fyrsta lagi skulu slík ákvæði rökstudd með vísan til almannahagsmuna. Í öðru lagi skulu ákvæðin vera til þess fallin að ná því markmiði sem stefnt er að og ekki ganga lengra en nauðsynlegt er til að ná því markmiði. Umfang matsins er í réttu hlutfalli við eðli og innihald og umfang ákvæðisins. Þetta verklag á að leiða til vandaðri reglusetningar um lögverndun starfa þar sem ekki er gengið lengra í að lögvernda starfsgreinar en þörf er á með tilliti til almannahagsmuna. Framkvæmd meðalhófsprófunar er á ábyrgð hlutaðeigandi ráðherra hverju sinni. Í þeim tilfellum þar sem ráðherra setur fram nýjar eða breyttar reglur um lögverndun þarf að skrá rökstuðning fyrir því í gagnagrunn ESB yfir lögverndaðar starfsgreinar þar sem fram kemur að reglurnar hafi verið metnar í samræmi við ákvæði tilskipunarinnar, þær séu rökstuddar sem réttlætanlegar og að meðalhófs hafi verið gætt. Í frumvarpinu er einnig mælt fyrir um heimild háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra til að setja reglugerð um meðalhófsprófun, upplýsingaskipti milli aðildarríkja, kröfur um skráningu í gagnagrunn og önnur framkvæmdaratriði tilskipunar um meðalhófsprófun. Virðulegur forseti. Í frumvarpinu er ekki gengið lengra en lágmarksákvæði tilskipunar ESB um meðalhófsprófun kveða á um. Frumvarpið felur einungis í sér ákvæði til innleiðingar á tilskipuninni. Ekki er gert ráð fyrir að frumvarpið hafi áhrif á fjárhag ríkissjóðs og það eykur ekki reglubyrði á fyrirtæki eða einstaklinga og getur haft jákvæð áhrif á atvinnufrelsi og samkeppnishæfni Íslands.

Frú forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um útlendinga, nr. 80/2016, brottvísanir.

Útlendingur nýtur ekki verndar skv. 1. mgr. ef skynsamlegar ástæður eru til að álíta hann hættulegan öryggi ríkisins eða hann hefur verið dæmdur, fyrir afbrot, til fangelsisvistar og er af þeim sökum hættulegur samfélaginu. Útlendingur nýtur ekki heldur verndarinnar þegar svo háttar sem um ræðir í F-lið 1. gr. flóttamannasamnings Sameinuðu þjóðanna.“

Þá var talið að um einhverja lagatæknilega annmarka á breytingartillögunni væri að ræða og þess vegna ekki hægt að samþykkja hana. Ég veit ekki hvort þessir lagatæknilegu annmarkar hafa falið það í sér að það verði ekki

Ég vænti þess að þetta sé nóg til þess að hæstv. ráðherrar og hv. þingmenn stjórnarflokkanna sjái ekki einhverja lagatæknilega örðugleika í hverju horni eins og virðist oft vera þegar þeim vefst tunga um tönn og eiga erfitt með að

ekki heimild — „til að víkja úr landi einstaklingum sem framið hafa glæpi og njóta alþjóðlegrar verndar á Íslandi. Áður voru ákvæði þess efnis í lögum, en við setningu nýrra laga um útlendinga árið 2016 féllu þau ákvæði brott. Er því lagt til að færa ákvæðin aftur inn í löggjöfina til að veita stjórnvöldum víðtækari heimildir til að brottvísa einstaklingum sem hafa hlotið alþjóðlega vernd á Íslandi og framið glæpi eftir komu til landsins.

ef hann hefur gerst sekur um afbrot, eða ef hann er álitinn hættulegur öryggi ríkisins. Í 2. mgr. 33. gr. flóttamannasamnings Sameinuðu þjóðanna er að finna sambærilega heimild.

Við styðjum sem sagt við löggjöfina frá þeim. — „Lagt er til að í stað þess að fjalla um mjög alvarlegt afbrot, líkt og gert var í tíð laga nr. 96/2002, verði vísað til þess að einstaklingur hafi verið dæmdur, fyrir afbrot, til fangelsisvistar.“

til að vera með það orðalag hér. — „Með því að vísa til dóma þar sem einstaklingur hefur verið dæmdur til fangelsisvistar er hægt að ná sama markmiði án þess að það orki tvímælis hvaða tilvik falli undir ákvæðið. Í 2. gr. frumvarpsins er lagt til að tekið verði fram með skýrum hætti að þegar ákvörðun er tekin um brottvísun einstaklings sem nýtur alþjóðlegrar verndar, þá falli sú vernd samhliða úr gildi.“

heldur er ég að koma hér inn með þetta frumvarp og gera það að einu af forgangsmálum Flokks fólksins. Eins og þeir vita sem hafa fylgst með dagskrá Alþingis, frá því að við komum hér saman klukkan hálfellefu í morgun,

Við erum að tala um skipulagða glæpastarfsemi þar sem lögreglan okkar er vanmönnuð, þar sem lögreglunni okkar er ekki gefið afl

Þá hafði nýlega komið út skýrsla — en lögreglan gefur reglulega út skýrslur um hina og þessa brotastarfsemi í landinu og stöðuna almennt og það sem þeir eru helst að glíma við hverju sinni, hvað er efst á baugi hverju sinni en nú vitum við að varla er hægt að greina þar á milli því að vargöldin er orðin slík og þvílík að við erum búin að missa hér alla stjórn.

ekki nokkurn skapaðan hlut. Þegar ég spurði í einfeldni minni: Hvers vegna, elskulegu lögreglumenn, ráðist þið ekki að rótum vandans og hjólið bara í þessa glæpahópa? Af hverju rífið þið þetta ekki bara upp með rótum og losið okkur við þetta? Það er vegna þess að við getum það ekki. Við viljum það en við getum það ekki. Við höfum ekki afl til þess, við höfum ekki getu til þess, okkur skortir mannskap og við erum á svo mörgum vígstöðvum í einu að það að stofna sérstaka deild innan lögreglunnar sem eingöngu beindi öllum sínum krafti í þennan undirheimalýð sem ríður hér röftum dag frá degi og það fer ekki fram hjá neinum. Það er varla sá dagur, ef það er þá yfirhöfuð nokkur einasti dagur, þar sem við fáum ekki að heyra af einhverjum hryllingi og einhverjum glæpum sem eru framdir í fagra landinu okkar í umboði þessa glæpalýðs. Við vitum meira að segja að erlendar mafíur hafa skotið hér rótum í undirheimunum.

og gefum ekki einu sinni lögreglunni afl til að takast á við verkefnin sem hún vill leysa. Og mér er nákvæmlega sama hvað hver segir um lögregluríki hitt og lögregluríki þetta. Það verður að mæta vandanum með löggæslu sem virkar. Það þýðir ekki að ætla alltaf í einhverri góðmennsku að þykjast vera eitthvað annað en við raunverulega erum. fengið yfir okkur slíka fjölmenningu í slíku magni á svo skömmum tíma að ég efast um að það sé þekkt á byggðu bóli að jafn fámennt samfélag hafi tekist á við annað eins verkefni á eins skömmum tíma. Afleiðingarnar eru þegar komnar í ljós, þær eru augljósar en það er eins og annað í fanginu á þessari óhæfu ríkisstjórn sem er í rauninni búin að vera meira og minna verkstola og hefur ekki getað tekið neinar erfiðar ákvarðanir sem raunverulega skipta máli fyrir land og þjóð nánast þessi sjö ár sem hún hefur starfað. Við getum hreinlega ekki beðið eftir því að fá að taka til hendinni og reyna að laga það sem hægt er að laga.

mál af sama toga og þetta frumvarp okkar í Flokki fólksins er að boða hér og nú, þá hefur hæstv. ráðherra Vinstri grænna og formaður, Guðmundur Ingi Guðbrandsson, eftir einhvern flokksráðsfund ekki fyrir löngu síðan,

Við höfum talað um fjárkúganir og alls konar kúganir en við sjáum að VG er að kúga þessa ríkisstjórn til hlýðni. Það sáum við augljóslega með lögbrotinu sem þau frömdu fyrir sirka tíu dögum síðan þegar þau réðust inn í lögregluaðgerð, inn í miðja lögregluaðgerð, þar sem lögreglan var að framfylgja sínum verkum,

Það er með hreinum ólíkindum hvernig lögbrotunum hefur rignt yfir okkur frá þessum hæstráðandi einstaklingum í ríkisstjórninni,

Ég mun ekki samþykkja að landsdómur verði felldur niður. Ég mun aldrei samþykkja þá breytingu á stjórnarskránni. Það kemur ekki til greina

að okkur sé hlýtt, að löggjafanum sé hlýtt. Við setjum lög, við setjum reglur, við skipum þegnunum að sitja og standa eftir því hvernig við greiðum atkvæði inni í þessum þingsal, að viðlögðum einhverjum refsingum ef þú getur ekki staðið þína plikt og þú fylgir ekki þeirri löggjöf sem við setjum. Þetta eru hrikalega vond skilaboð sem við erum að senda út í samfélagið hrikalega vond skilaboð sem við erum að senda út í samfélagið sem við ætlumst til að viðurkenni okkur, ekki bara sem réttarríki heldur ætlumst við til þess að fólk fari eftir þeim lögum og þeim reglum sem við setjum hér á hinu háa Alþingi.

Hefði þetta verið samþykkt í júní síðastliðnum þá væri þessi maður ekki á Íslandi í dag. Það hefði ekki þurft að ráða aukamannskap á Litla-Hraun til að verja aðra fanga og fangaverði gegn honum og öðrum hans líkum. Það er löngu orðið tímabært að horfast í augu við raunveruleikann eins og hann er. Og eitt er víst að ég þori, Flokkur fólksins þorir

Það eru algerlega hreinar línur, og mér er sama hvað það verður kallað, að ég myndi vilja tvöfalda lögregluliðið hér. Ég myndi vilja manna lögregluna þannig að hún gæti ráðist að rótum vandans, algerlega án þess að þurfa að vera í ótta um eigið líf

það þorir enginn að tala um það. Það á bara að þagga það niður eins og allt annað. Við viljum fá að vita hverjir sækja okkur heim. Í Flokki fólksins viljum við fá að vita nákvæmlega hverjir sækja okkur heim. Við viljum fá að skoða alla þá sem koma hingað og einhver vafi leikur á að séu ekki bara að koma sem venjulegir ferðamenn að kíkja í næsta snjóskafl í vetur.

um glæpamenn sem vitað er að eru á ferð og flugi — við viljum þá ekki til Íslands og ef þeir eru hér þá viljum við þá burt með öllum ráðum. Það er ekki nóg með það heldur eru börnin okkar niður í grunnskólaaldur farin að þjónka og þjónusta suma af þessum glæpamönnum, gegn greiðslu að sjálfsögðu. Ég get því miður ekki nefnt nöfn en hitt get ég sagt að útsýnið sem ég hef héðan frá Alþingi Íslendinga og eftir að hafa verið alþingismaður í sjö ár og það þekkja það allir sem eru að sinna þessu mikilvæga starfi að við fáum að heyra ýmislegt. Við tölum við fólk, við tökum utan um fólk sem á bágt, við reynum að hjálpa ef við mögulega getum, við fáum sorgarsögurnar beint í fangið. Og það er ömurlegt að vera vanmáttugur og geta ekki hjálpað. Það er ömurlegt að horfa upp á það hvernig fólkið missir fótanna, börnunum okkar er misþyrmt og hvernig þau leiðast út á refilstigu í boði þessara glæpagengja sem fá að vaða hér sem eldur um akur. Þannig að hvað sem þið viljið kalla það þá viljum við að öllum glæpamönnum, þó að þeir hafi hlotið alþjóðlega vernd,

að við erum svo barnaleg, það er svo auðvelt að fíflast með okkur, við höfum ekki bolmagn til að takast á við það. Betur má ef duga skal. Ég ætla að ítreka það enn og aftur að ég bíð spennt eftir að sjá hvort við fáum stuðning við það að koma þessu liði úr landi

Við byggjum ný fangelsi, við höfum ekki nógu góða aðstöðu af því að við erum að taka á móti fjölda einstaklinga sem eiga ekkert erindi hingað og við höfum akkúrat ekkert með að gera. Ég held að Ísland ali sjálft eitt og sér nóg af glæpamönnum til að sinna. Við getum ekki brottvísað íslenskum ríkisborgurum, við getum ekkert gert gagnvart þeim, en við getum gripið inn í og tekið það alvarlega hvernig komið er fyrir samfélaginu okkar í dag. Og ég ætla að ítreka: Það er eitt að vilja fjölmenningarsamfélag og það er annað að lenda í slíkri holskeflu eins og við nú. Við höfum misst öll tök og alla stjórn. Eins og Flokkur fólksins segir og ég ítreka hér og nú: Ísland er uppselt gagnvart frekara flæði hælisleitenda á meðan við erum enn að vinna niður það sem við erum með í fanginu í dag. Ísland er uppselt á meðan við eigum ekki fæði, klæði og húsnæði fyrir þá sem sitja hér fyrir.

og eru mjög víðtækar heimildir í íslenskum lögum til þess að senda fólk eitthvert annað. Þær eru mjög opnar. Fólk þarf ekki einu sinni að hafa heimild til komu og dvalar til að hægt sé að senda það eitthvert annað. Í rauninni

Ég var mjög skýrmælt og þegar verið er að tala um að ég grauti öllu saman þá er þetta allt saman í samhengi. Ég veit ekki hvort hv. þingmaður, sem allt veit um útlendingamál, geri sér grein fyrir því að við erum líka að vísa hér í flóttamannasamning Sameinuðu þjóðanna, f-lið.

ég er mjög skýr með það: Ísland er uppselt gagnvart frekari umsóknum hælisleitenda og við það situr. Ég ætla að mótmæla því harðlega að ég sé óskýrmælt. Ég tel mig mjög skýrmælta og skipulagða í því sem ég er að segja. Ég grautaði engu saman. Hv. þingmaður missti af fyrri partinum af ræðu minni. Ég grautaði engu saman. Þetta var allt saman í einni mjög góðri samfellu hjá mér.

ef skynsamlegar ástæður eru til að álíta hann hættulegan öryggi ríkisins eða hann hefur verið dæmdur, fyrir afbrot, til fangelsisvistar og er af þeim sökum hættulegur samfélaginu.“ Þetta er alls ekki í samræmi við flóttamannasamninginn. Ég ætla að ítreka spurningu mína, vísa öðru

þannig að ef við ætluðum að fara þangað, skjóta okkur aftur til fornaldar, þá verður það að koma úr ranni hv. þingmanns sjálfs. Ég hef ekki talað um dauðarefsingu og ég er á móti dauðarefsingum.

Ef einhver hefur tekið það út úr því sem ég hef verið að segja hér þá verður hann bara að hlusta aftur. Það er mesti misskilningur. Ég er hins vegar skýr með það að allir þeir sem koma hér,

Síðar hefur komið í ljós að við höfum verið í böggli með að koma til baka og setja plástra á þau lög sem voru að mínu mati, og núna þingsins, allt of frjálslynd gagnvart óheftu flæði hælisleitenda til landsins. Við erum sammála um það að við eigum að taka á móti fólki sem kemur frá stríðshrjáðum löndum,

ekki þau áhrif að við séum að útrýma náttúruauðlindum eða öðru slíku og vil ég minna á afstöðu Flokks fólksins til hvalveiða og blóðmerahalds.

að beina til hv. þingmanns sömu spurningu og ég beindi til hv. framsögumanns, þar sem tilgangur þessa frumvarps er ákaflega óljós. Í flóttamannasamningi Sameinuðu þjóðanna er talað um það að fólk njóti ekki verndar samkvæmt samningnum hafi það gerst sekt um glæp gegn mannkyni eða eitthvað sambærilegt. Í þessu frumvarpi er lagt til og segir meira að

Það er enginn slíkur fyrirvari gerður í þessu ákvæði. Þegar fólk hefur fengið stöðu flóttamanns þá er það vegna þess að það er talið í hættu, í lífshættu í heimaríkinu. Mig langar því að spyrja hv. þingmann hvort hann sé hlynntur því sem þetta frumvarp virðist leggja til, sem eru dauðarefsingar þegar um er að ræða flóttafólk.

Ég ætla að skýra spurningu mína fyrst hv. þingmanni fannst svona ótrúlega dónalegt af mér að spyrja hennar. Í dag eru gríðarlega víðtækar heimildir í lögum til að vísa fólki eitthvert annað, til Grikklands, Ítalíu eða hvert sem er, og gera stjórnvöld það algjörlega óhikað og enn frekar nú eftir breytingar sem gerðar voru á lögum síðasta vor. Það er ekki bara fólk sem hefur brotið af sér, það eru líka langveik börn og fólk í hjólastól sem þessari ríkisstjórn finnst fullkomlega eðlilegt að senda eitthvert annað. Þær heimildir eru því mjög víðtækar, en það er ekki það sem er verið að tala um í þessu frumvarpi. Í frumvarpinu er verið að tala um fólk sem hefur verið veitt staða flóttamanns á Íslandi. Það er fólk sem ekki er hægt að vísa til Grikklands, Ítalíu eða annarra öruggra landa, heldur eru það einstaklingar sem hafa fengið þá stöðu vegna þess að þeir eru í hættu í því landi sem þeir yrðu annars sendir til.

Hvað erum við að ræða um? Jú, við erum að ræða um það að þeir sem koma hingað og leita réttilega þess réttar að fá að vera hér á Íslandi, flóttafólk, fólk sem fær hæli hér á landi,

eða hafi verið einhvers staðar á því sviði? Jú, auðvitað eigum við rétt á því. Og eigum við að segja við þann mann að hann eigi fullan rétt á því að fá hæli hér á Íslandi?

hvort það hefði, í tilfelli þessa lands í Evrópu, ekki sparað og komið í veg fyrir þennan hörmulega Við erum að tala um hreina og klára ofbeldismenn sem eru dæmdir í fangelsi fyrir ofbeldi. Að reyna að réttlæta það, að það sé í lagi vegna þess að aðstæður þeirra séu þannig

Sem betur fer — jú, það er verið að spýta í, það eiga að koma 28 lögreglumenn núna, en það þarf mun fleiri. Við þurfum líka að taka á

Tökum á landamærunum, eflum lögregluna, samþykkjum þetta og byrjum á að læra af mistökum annarra landa.

eða hann hefur verið dæmdur, fyrir afbrot, til fangelsisvistar og er af þeim sökum hættulegur samfélaginu.“ Það sem verið Það sem verið er að leggja til hér er að fólk sem almennt samkvæmt núgildandi lögum og samkvæmt grundvallarreglum þjóðaréttar má ekki senda t.d. til Sýrlands á meðan það var í sem mestu verstu stöðu

Unglingur frá Sýrlandi sem er dæmdur fyrir, ég veit ekki hvað, að vera með hassbút í vasanum, ég veit ekki hvað ég á að láta mér detta í hug, á að senda hann bara á vígvöllinn í Sýrlandi vegna þess að hann braut af sér? Það er það sem ég á við með dauðarefsingu vegna þess að þetta eru einstaklingar sem er ekki hægt að senda neitt annað en heim í hættu. Það er það sem ég er að tala um. Hv. þingmaður byrjaði ræðu sína

það hversu marga hún veit um sem hafa flogið beint frá Palestínu, beint frá Sýrlandi, beint frá Afganistan hingað til lands án

Forseti. Það eru alltaf blendnar tilfinningar sem vakna hjá mér þegar ég átta mig á því að fólk er að leggja eitthvað til af vanþekkingu vegna þess að það segir mér þó að ásetningurinn sé ekki illur, þannig að ég gleðst yfir því en engu að síður eru það vonbrigði. Hv. þingmaður biður um dæmi um það að einhver hafi flogið beint til Íslands. Það hefur bara enga þýðingu í þessu máli. Þessir einstaklingar sem þessi ákvæði eiga við um eru einstaklingar sem ekki er hægt að senda bara eitthvert annað (Gripið fram í.) heldur til heimalands. Nei, það er það sem þetta ákvæði snýst um.

Síðan tel ég líka að það væri einfaldlega betur komið fyrir íslensku samfélagi ef þessi sjónarmið hefðu fengið að fara meira upp á yfirborðið sem komu fram í máli

hafa ráðamenn flokksins miklu frekar snúið út úr því. En ég er nokkuð viss um að Sjálfstæðisflokknum myndi reiða betur af ef hann horfði á þessi jafnræðissjónarmið og atvinnufrelsisákvæðið almennt og undanskildi ekki þegar helstu auðmenn telja sig eiga einhvern hag af því að ýta því til hliðar. Það liggur einnig fyrir álit mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðirnar

Þetta er eitthvað sem ég tel að allir þingmenn ættu að geta sameinast um, ekki síst Píratar, Píratar, að tryggja öryggi landsmanna. Að koma hér og væna framsögumann um að vilja koma á dauðarefsingu er náttúrlega alveg út úr korti. Ekki ætla ég að segja að þetta komi fram af einhverjum illvilja í garð Íslendinga heldur af einhverri misskilinni góðmennsku. Það er ekki þeim til góða sem búa hér og eru hælisleitendur og vilja fara að lögum að hafa í hópnum stórhættulega glæpamenn. Hvers vegna í ósköpunum vilja Píratar halda þeim hér og ekki hafa þann möguleika að vísa þeim úr landi? Mér finnst ótrúlegt að hlusta á þennan málflutning. En orðræðan er að breytast og ég held að það sé mjög mikilvægt að við höldum henni innan marka og gerum þetta yfirvegað.

lögbær yfirvöld. Þetta er ekki gott og ég vil minna á að þegar við erum nú að tala um að miða við það sem gerist í Svíþjóð eða á hinum Norðurlöndunum þá eru þessi yfirvöld í nágrannaríkjunum að herða reglurnar. Ef við förum á þann stað sem Svíar og Danir eru á núna stöndum við eftir sem áður innan örfárra vikna eða mánaða þeim að baki. Hér er málaflokkur sem skiptir verulega miklu máli.

að við séum ekki með fólk hér að óþörfu of lengi, sem er hættulegt og hefur jafnvel í hótunum um líflát og annað við fólk sem hefur ekkert sér til sakar unnið annað en að sinna sinni vinnu og gæta að því að

sem er jafnvel farinn að streitast á móti öllum breytingum á regluverkinu til hins góða fyrir íslenskt samfélag, jafnvel máli eins og þessu, einföldu máli.

að Vinstri grænir eða græn eða hvað á að kalla þá, halda á móti eðlilegum breytingum. Þetta er mjög skýrt mál sem þjóðin ætti að vera áfram um og allir flokkar á Alþingi. Ég vil minna á það að þeir sem áður kölluðu Svíþjóðardemókratana nasista greiða nú atkvæði í einu og öllu í útlendingamálum eins og þeir.

Við sjáum að Ítalir eru að þrengja verulega reglur, m.a. með því að vísa flóttamönnum til Albaníu ef ég man rétt.